Зареєструвалося 350 народних депутатів України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Переходимо до питань порядку денного. Шановні колеги, вам роздано проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації (реєстраційний номер 1070). Пропоную розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати.

За – 219, проти – 3, утрималось – 38. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання по суті. Слово для доповіді надається народному депутату України Гетманцеву Данилу Олександровичу. Дякую. Шановна президія, шановні народні депутати! На розгляд вноситься законопроект 1070, який я подав до Верховної Ради. Про що цей законопроект? У нас діє з 2016 року Закон "Про фінансову реструктуризацію", який дозволяє боржнику, який ще не є в стадії банкрутства, але відчуває фінансову неплатоспроможність та неможливість повернути свої борги фінансовій установі, звернутися з відповідною заявою про здійснення фінансової реструктуризації. В межах цієї процедури, окремої процедури, яка є тимчасовою, повинні бути здійснені дії, пов'язані із реструктуризацією його боргу таким чином, щоб зберегти і цього боржника, зберегти його майно і якимось чином його оздоровити. Дія цього закону завершується в жовтні цього року, тому першим кроком, який ми пропонуємо зробити, подовжити цей закон ще на 3 роки. Крім цього, пропонується врахувати ті ті особливості, які були вже помічені регулятором під час дії попередньої редакції закону в тому законопроекті, який я подав до Верховної Ради. щодо, наприклад, спільного проведення процедури фінансової реструктуризації, якщо мова іде про кількох взаємопов'язаних боржників, які є пов'язаними особами, але мають не спільних не спільних кредиторів, тобто не пов'язаних один з одним кредиторів. Тобто документ є досить важливим для галузі, його очікують. Прошу підтримати. Дякую. Слово для співдоповіді надається заступнику голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Дубінському Олександру Анатолійовичу. Шановна президія, шановні колеги! Законопроект про фінансову реструктуризацію має на меті перезапуск корпорацій, які попали в труднощі з обслуговуванням кредитів. Цей законопроект при минулій владі розглядався як механізм підтримки крупних олігархів та компаній. Зараз ми його докорінно передивилися, докорінно опрацювали, довнесли в нього зміни, які дозволять компаніям, які втрапили в заборгованість, яку неможна врегулювати позасудовим шляхом, не можна було б без цього законопроекту поставити працю цих компаній до ладу, просто дати їм можливість обслуговувати кредит, зробити розстрочку у виплаті відсотків і тілу кредиту і надати можливість компаніям працювати. Тому що ми маємо справу з компаніями, які дають від 1 до 2 процентів українського ВВП, і просто їх розірвати на шматки, і не дати їм можливості вийти з заборгованості, яка виникла в тому числі за рахунок військових на сході України, анексії Криму, девальвації гривні ми не можемо. Тому ці умови існують, вони мають продовжити свою дію, тому що закон, попередній закон припиняє свою дію в жовтні 2019 року, тому ми вирішили його продовжити. Ми ретельно проговорили і з банками, і з Міністерством фінансів, з Державною податковою службою, Державною фіскальною службою, всі умови цієї реструктуризації і бачимо її як позитив, який позитивно має вплинути і на відновлення кредитування, і на відновлення довіри до фінансової системи, і насамперед дати можливість великим корпораціям продовжити свою роботу і сплачувати податки, і зберігати робочі місця. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Анатолійовичу. Прошу записатись по фракціях: два – за, два – проти. Слово надається Мошенець Олені Володимирівні, фракція політичної партії "Слуга народу". Дякую. Хочу сказати, що цей законопроект потрібно обов'язково підтримати, тому що свого роду це є ще один з методів стимулювання бізнесу, і, зокрема, невеликого бізнесу, середнього бізнесу. Реструктуризація заборгованості, яка виникла не за… не з причин неспроможності бізнесу урегулювати її самостійно повинна бути урегульована законодавчим шляхом. Дякую.

Шановні колеги, на сьогодні більше 50 відсотків кредитів, які знаходяться в банківській системі, непрацюючі. Більшість цих кредитів – це кредити корпоративному сектору і кредити підприємствам. Але так сталось, що не всі підприємства – це реально непрацюючі підприємства і по об’єктивним причинам вони не мають змоги на даний на даний момент погашати ці кредити, але при певних обставинах вони цю змогу можуть отримати. Відповідно це підприємства, на яких працюють люди, платники податків, громадяни України. Ці підприємства, які можуть вийти з поганої економічної ситуації, повинні підтримуватись. Недосконалість законодавства, до цього, не дозволяла в цих випадках кредиторам, тобто банкам, разом з цими підприємствами створювати механізми реструктуризації, щоби і кредитор, і саме підприємство змогло знайти механізм, щоб погасити кредит. Цей закон, який пропонується, він адресує ці недосконалості і допоможе збільшити кількість успішних реструктуризацій, а відповідно – збільшити кількість підприємств, які після складної економічної ситуації зможуть запрацювати. Відповідно що це дасть? Це дасть, як сказав попередній колега, це дасть додаткові невеликі проценти до росту ВВП країни, а також це збільшить кількість досудового вирішення проблем проблем і відповідно також зменшить трошки навантаження на українські суди. Фракція "Голос" підтримує цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Федині Софії Романівні, фракція "Європейська солідарність".

є ідейним продовженням Закону України "Про фінансову реструктуризацію", запропонований командою Порошенка в 2016 році. В 2014 році, коли почалася військова агресія в Україні, в бюджеті залишалося приблизно 10 тисяч доларів. За ці роки найгірша ситуація склалася, власне, в фінансовому секторі і в корпоративному секторі. Ми задоволені, що представники фракції політичної партії "Слуга народу" підтримують і продовжують курс, взятий попередньою владою на стабілізацію фінансової і корпоративної системи держави. Цей закон мав визначений термін – 3 роки, тобто 19 жовтня 2019 року він втратить чинність. Такий термін дії був встановлений з метою оцінити успішність проведення фінансової реструктуризації в Україні, порівняти з досвідом інших держав, запропонувати вдосконалення цього процесу і визначити наслідки його дії. Закон, безсумнівно, за цих 3 роки дав позитивні результати. Протягом його дії було проведено 29 процедур фінансової реструктуризації на загальну суму понад 40 мільярдів гривень. Це десятки і сотні збережених робочих місць в підприємствах, про які сьогодні згадували вже колеги. Враховуючи високу частку непрацюючих кредитів в кредитному портфелі банківської системи України, а також високий обсяг портфелю непрацюючих кредитів, власне, в банках державного сектору, фракція "Європейська солідарність" розуміє, знаючи і наслідки позитивні роботи цього законопроекту, розуміє про те, що термін його дії потрібно продовжити як мінімум ще на 3 роки. Ми вітаємо, що ми почали розглядати це питання зараз, адже ми вступаємо в бюджетний процес на 2020 рік. Україна мала важкі повернення Міжнародному валютному фонду, великі повернення цього року, тому він є на часі. "Європейська солідарність" буде його підтримувати в першому… Бєлькова Ольга, фракція "Батьківщина". 16:20:08 БЄЛЬКОВА О.В. Дуже дякую, пане Голово. Все ж таки я є представником фракції, повноцінної фракції. І Я би просила надавати мені слово для виступу, як і представникам інших фракцій, по 2 хвилини. Я виступаю не з мотивів, а в обговоренні законопроекту в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зупиніть час. Ольга, в нас є процедура: два – за, два – проти. Інколи випадає так, що це "Батьківщина", інколи інша фракція, але процедура саме така. Я трішки додаю час, але давайте все ж таки бути в рамках Регламенту. Дякую. Дякую. Пане Голово, сьогодні ми цей законопроект обговорюємо з різних підстав, тому що в країні склалася вкрай важлива ситуація з так званими NРL, ті кредити, які не працюють. Більша частина цих кредитів зосереджена в державних банках. Нагадаю, що наші виборці з вами є вкладниками державних банків, і ми повинні сьогодні зробити все для того, щоб ці банки працювали злагоджено і максимально отримували кошти назад від всіх своїх боржників. ми і будемо з вами підтримувати Закон 1070, який пов'язаний із законом, прийнятим ще минулою каденцією, який працював останні 3 роки. Добігає кінця термін його дії. Але ми вже побачили, що багато підприємств не тільки змогли зберегти робочі місця, а вони і налагодили нормальну добровільну роботу з банками. Тому, виходячи з цього, ми підтримуємо цей законопроект. Разом з тим, у нас до другого читання, як завжди, будуть правки, які посилюють права саме споживачів банківських послуг. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дмитро Валерійович Лубінець, депутатська група "За майбутнє", хвилина. Дякую. Депутатська група "За майбутнє" буде підтримувати і голосувати за законопроект у першому читанні. І, дійсно, ми підтримуємо це, що внесення змін до законів України про іпотеку та про забезпечення вимог кредиторів, та реєстрацію обтяжень викликано необхідністю більш точно визначити момент здійснення позасудового врегулювання звернення, стягнення на предмет іпотеки і так само. Тому ми голосуємо. Але хотіли б звернути увагу, що і в цьому законопроекті в висновку Головного науково-експертного управління висловлюються зауваження до поданого законопроекту, так само не врегульовані питання і деякі Тому голосуємо, але чітко розуміємо, що до другого питання потрібно подавати правки і серйозно ним займатися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проекту Закону (реєстраційний номер 1070) про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури фінансової реструктуризації… процедури повернення фінансової реструктуризації. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1070) про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури повернення фінансової реструктуризації. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. запропонований проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб (реєстраційний номер 1050). Пропоную розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. 1057, реєстраційний номер 1057.

За – 253, проти – 0, утрималось – 37. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу.

зміст якого є досить простим. Я навіть не впевнений, що мені потрібно 4 хвилини, аби пояснити. Є єдиний соціальний внесок, є податок на доходи фізичних осіб, база оподаткування в 90 відсотках випадків співпадають. Таким чином, нам ніщо не перешкоджає об'єднати звітність цих двох обов'язкових платежів, чим полегшити життя для бухгалтерів і для підприємців. Для фізичних осіб-підприємців, в тому числі, для платників єдиного податку, ми передбачаємо зробити річну звітність, для всіх інших ми передбачаємо зробити місячну звітність з цього податку. Це перший крок в уніфікації цієї звітності. Я переконаний в тому, що коли Міністерство фінансів та Державна податкова служба буде готова технічно для того, аби зробити цю звітність квартальною, ми перейдемо до того, щоб зробити цю звітність квартальною. В своїх пропозиціях комітет виклав пропозиції щодо цього в своєму висновку. Висновок комітету: підтримати за основу та в цілому. Дякую. Дякую, Данило Олександрович. Прошу по фракціях записатися: два – за, два – проти.

Доброго дня, шановний пане Голово, шановні колеги! хочу розпочати з того, що, в першу чергу, Європа починається з того, що все дуже просто, якомога менше звітності, і все якомога простіше. Голова комітету, в принципі, сказав все, що потрібно. Від себе добавлю, що цей законопроект, він розроблений для забезпечення подальшої податкової реформи, і він, дійсно, дуже-дуже сильно полегшить життя бухгалтерів підприємств і зробить єдину звітність, про яку нас так просив бізнес. Цей законопроект є одним із тих, який полегшує життя для бізнесу і покращує інвестиційні умови для майбутнього України. Тому дуже прошу всіх підтримати і проголосувати. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Устінова Олександра Юріївна, фракція політичної партії "Голос".

Васильченко включіть, будь ласка, мікрофон. 16:29:08 ВАСИЛЬЧЕНКО Г.І. Дуже дякую. Шановні колеги, фракція "Голос" підтримує ідею такого законопроекту, оскільки ми чітко розуміємо, наскільки важливо для України є спрощення ведення бізнесу, і це, в першу чергу, спрощення умов і ведення всієї фінансової звітності для бухгалтерів. Єдиний момент, який потрібно узгодити, і ми це обговорювали на комітеті, це те, що звітність по ЄСВ, вона є щомісячною, і звітність по ПДФО є щоквартальною. І власне, тут потрібно врегулювати момент співпраці ДФС та Пенсійного фонду. Загалом ми голосуватимемо "за" в першому читанні і, відповідно, просимо авторів доопрацювати ці моменти, про які я згадала. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція "Батьківщина".

Тепер із основного. Зараз ми розглядаємо законопроект, який нібито має покращити життя для бухгалтерів, бо вони є першими споживачами цього законопроекту, і з цим всі погоджуються. Мій колега із комітету зазначив, що нам нічого не заважає зараз змінити форму звітності. Дійсно не заважає, підтверджую, але навіщо? "Слуга народу" партія обіцяла радитися з народом. І я вчора виконала цю почесну місію, я оголосила запит серед бухгалтерів і запитала, чи воно вам потрібно, чи ні. У відповідь отримала наступне: поки що ні, і ось чому. Вже було зазначено, звітність по ЄСВ подається щомісяця, а ПДФО – щоквартально. На комітеті була дискусія, і якщо би пан голова поставив тоді пропозицію зробити все поквартально, я би погодилась. Але виходить, що ми найскладнішу звітність, одну з найскладніших для для всіх бухгалтерів, – ПДФО робимо щомісячно. І тут мені бухгалтер пише: "Тепер я боюся своєї роботи", бо штрафи, які тут же визначаються за неправильне подання звітності, є для неї завеликими. Колеги, звичайно, це ваше право сьогодні натискати цю кнопку, але я закликаю вас побільше радитися з тим, для кого ми робимо ці закони. Наша фракція утримується. я так… депутатська група "За майбутнє" буде підтримувати і голосувати за даний законопроект. Ми підтримуємо, що запропоновані у проекті закону зміни мають на меті вирішення давно назрілого питання про об'єднання звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб у єдину звітність, так як повністю співпадають орган доходів та зборів, до якого подаються звітності та терміни подання звітностей. Тому це дуже просто: орган один, звітність, терміни подачі одні й ті самі. І так само, як ми чули з

а ми так розуміємо, що в майбутньому, можливо, і щорічну. Тому це дуже спростить процедуру подання, полегшить життя нашим платникам податків, що, безумовно, є позитивною практикою розвитку нашої держави, розвитку наших фіскальних органів. Тому дякуємо за це і ми підтримуємо, і голосуємо. Дякую. Дякую. Останній виступ, колеги. Підготуйтесь до голосування. Южаніна Ніна Петрівна, фракція "Європейська солідарність". З мотивів. 16:33:20 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, хочу наголосити вашу увагу все ж таки не перекручувати змісту законопроекту і дослухатися до професійної спільноти і до профільних організацій, Я читаю від них дуже багато зараз звернень саме в зв'язку з розглядом сьогодні нами цих законопроектів. Вони дуже прості і справді для бухгалтерів з чого треба було би починати? Це з проекту декларації – опублікувати її, щоб бухгалтери попробували порівняти новий і старий варіанти і тільки після того розробляли саму матрицю закону, так мені пишуть люди. А так виходить, що уніфікація звітності перетворилася на формальність, можливо, лише в зручний спосіб для адміністрування, а не для роботи. І ще хочу наголосити, що база оподаткування ПДФО і ЄСВ збігається тільки щодо заробітної плати. В усіх інших виплатах вона різна. При тому ПДФО іноді здається

Дякую. Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Шановні колеги, підготуйтеся до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1057) про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування… соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб. Прошу підтримати та проголосувати.

За – 318, проти – 0, утримались – 22. Дякую. Рішення прийнято. Наступне, наступне питання. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1057) про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб. Прошу підтримати та проголосувати. За – 266, проти – 1, утрималось – 55. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного.

Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати. За – 253, проти – 0, утрималось – 37. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву Данилу Олександровичу. Дайте 4 хвилини, оскільки він є автором також. 16:37:39 ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Дякую. Унікальний випадок, коли я можу від час другого виступу відповісти на всі ті моменти, які пролунали під час попереднього. Друзі, я закликаю нас всіх бути щирими. Щирими перед собою, щирими перед виборцями, щирими перед бухгалтерами, які, дійсно, будуть подавати чи не подавати квартальні чи місячні звіти. Якщо ми говоримо з вами про квартальні звіти сьогодні, квартальні звіти за собою тягнуть отримання довідок для працівників, які ідуть у декретні відпустки, які ідуть у… для лікарняних, які ідуть на пенсію. Додаткових паперових паперових певних не потрібно взагалі інструментів, які ми вмикаємо, якщо робимо звітність квартальну. Більше того, людина, яка в січні йде на пенсію, зможе отримати пенсію цю тільки в травні. Оскільки вона буде чекати цей квартал і чекати завершення періоду відповідного. Тому і йдеться про те, що ми повинні зробити спочатку місячну звітність, а потім перейти на квартальну, коли буде для цього технічна можливість. При цьому в місячній звітності нема нічого страшного. Адже більшість бухгалтерів ведуть цю звітність, виплачують доходи фізичних осіб, двічі на місяць виплачуючи зарплати, нараховуючи зарплати двічі на місяць. І ЄСВ вони нараховують один раз на місяць. Тобто взагалі цих проблем нема. Вони ведуть все це в електронному вигляді. Одну кнопку натискай – і все це вже є в податковій. Ми всі вже працюємо в електронних системах. Це взагалі не є проблемою. Щодо місця розташування. Це питання враховано було комітетом в пропозиціях. також щодо тестового режиму, тестового періоду для використання цієї звітності, я також вважаю, що попри невеликий штраф, але знову ж таки людей треба звільнити від цього штрафу на період тестового використання цієї звітності. І ми це обов'язково запропонуємо

Васильченко Галина Іванівна, фракція "Голос". Передаю слово Ярославу Железняку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярослав Іванович Железняк. Включіть, будь ласка, мікрофон. 16:40:30 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Ми, звичайно, будемо підтримувати цей законопроект у першому читанні, тому що це крок на спрощення роботи і бухгалтерів, і всіх підприємств, які стикаються з податковою звітністю. Але я тут хочу, як і в минулому законопроекті, підтримати своїх колег із зауваженням про те, що якщо ми хочемо насправді спростити життя для всіх наших громадян, які займаються бізнесом, то дуже треба багато попрацювати комітету для того, щоб напрацювати механізм, при якому буде щоквартально подаватися ця звітність, а не щомісячна. І тоді ми насправді спрощуємо, зменшуємо на одну звітність, як мінімум, ці взаємодії з ДФС і насправді просто впроваджуємо те, що обіцяємо нашим виборцям, – об'єднану звітність. Тому підтримуємо, але в першому читанні, і доопрацювання в комітеті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Ткаченко Максиму Миколайовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Дякую. Прошу передати слово колезі Олексію Устенку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Устенко. З місця включіть, будь ласка, мікрофон. Доброго дня ще раз! заперечити колезі, яка до мене розказувала з приводу того, що це ускладнить життя бухгалтерів і таке інше. Моя позиція і позиція комітету – це те, що треба дійсно вводити в тестовому режимі, треба пробувати виробляти той механізм, який буде самий найкращий, і тоді ми получимо дійсно якісний продукт. Якщо нічого не робити, то, безумовно, все може залишитись так, як є. Але спільнота бухгалтерів і спільнота фінансистів особисто мені дуже дякувала за те, що ми розглядаємо ці два законопроекти. І намагання їх вже багато років, вони просять про те, щоб робити єдину звітність, а не кучу бумажек в різні органи. Дуже дякую.

Дуже дякую. Шановні колеги, наша фракція буде послідовною в своєму голосуванні, і ми утримаємося. І от з яких причин. Місія меншості в тому числі слідкувати за тим, щоб всі обіцянки, які надані між першим і другим читанням, були дотримані. Я нагадаю вам, ви сьогодні говорите про спрощення, а бухгалтери просять, зробіть тоді поквартально. Ми визнаємо, що тоді немає можливості об'єднати всі відомості по ЄСВ коректно. Але тоді давайте говорити це теж відверто, що ми фактично змушуємо бухгалтерів подавати додатковий звіт, по якому є додатковий штраф, а як ми знаємо з теорії ймовірності, чим більше подій, тим більша вірогідність настання шкідливих наслідків. Тому давайте відверто говорити: або ми шукаємо метод, який повністю спростить цю звітність для всіх, включаючи тих працівників, щодо яких подаються персоніфіковані дані, бо їм також потрібні відомості. І на моє питання на комітеті, а звідки вони їх отримують, відповіді я не отримала, бо мова йшла про бухгалтерів і про органи влади. А де працівник отримає по собі довідки із певних органів? Я визнаю, що це питання треба приймати. Але також я би хотіла, щоб ми побільше експериментів ставили над собою, а не над тими, хто сьогодні змушений виконувати наші вказівки у тестовому режимі. А якщо подякують, то, звичайно, подякують тим, хто голосував "за". Дякую.

Шановні колеги, елементарні речі зараз проговорюємо, але почали знову не з того кінця, приймаємо закони, які справді написані Міністерством фінансів. Для Міністерства фінансів важливо уніфікувати цю звітність насправді. Але в який спосіб – саме головне. Я не знаю, які вам пишуть бухгалтери, я тримаю зараз лист від професійної організації бухгалтерів. Вони пишуть, що з технічної точки зору нічого не полегшують запропоновані зміни в цих двох законопроектах. Тільки що доповідач говорив про те, що створюються нові умови чи покращення щодо звіту один раз на рік. Так на сьогодні діюче законодавство передбачає, що ці категорії платників як фізичні особи на загальній спрощеній системі оподаткування та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, вони і так звітуються один раз на рік в двох звітах: з ПДФО та військового збору або з єдиного податку, і з ЄСВ. Ми для них нічого взагалі цими законопроектами не змінюємо. Але тепер іще доречно, якраз коли згадали про військовий збір. Ви знаєте, що у формі ПДФО передбачено звітність щодо військового збору. В цих двох законопроектах ні ні слова не сказано а що відбувається з військовим збором, а він тісно прив’язаний був до форми №1ДФ. І абсолютно стає невідомим оця уніфікація існування самої форми. Насправді звітність подається в електронному вигляді, а не в бумажках. Тому не в бумажках річ, скільки їх носити. А річ в тому, що якщо сам процес буде займати менше можливо часу, то його періодичність, оскільки вона збільшує, буде дорівнювати тому ж самому часу, який будуть витрачати бухгалтери на цю звітність. Тому мені здається, ідея насправді

Тобто тут же абсолютно все очевидно, не треба ховати. Є форма, якщо пропонує Міністерство фінансів уже зараз це зробити, хай нам принесуть в комітет і ми спільно з бухгалтерською спільнотою розглянемо і швидко приймемо. Це ж буде зроблено дуже швидко. Але тільки таким шляхом. Інакше буде обурення в суспільстві і незадоволення страшне. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дмитро Валерійович Лубінець, з мотивів. І підготуйтесь до голосування, будь ласка. Депутатська група "За майбутнє" буде підтримувати і голосувати. Колеги, читаю висновок Головного науково-експертного управління: "Рішення має прийматись за результатами розгляду законопроекту 1057". 1057 ми підтримали, проголосували. Тому абсолютно логічно підтримати і проголосувати 1072. Але так само, як і у наших колег, є зауваження, і ми готові голосувати тільки в першому читанні, і будемо подавати правки до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Обговорення завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1072) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб. Шановні колеги, прошу зайняти місця та підготуватись до голосування. Голосуємо. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. За – 317, проти – 0, утрималось – 18. Переходимо до наступного. Відповідно до частини статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1072) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб. Прошу підтримати та проголосувати.

За – 266, проти – 1, утрималось – 55. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам розданий проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції (реєстраційний номер 1029) та альтернативний (1029-1). Пропоную розглянути вище зазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати. За – 250, проти – 15, утрималось – 47. Рішення прийнято. Законопроект буде розглядатися за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається представнику Президента України у Конституційному Суді України Веніславському Федору Володимировичу. маємо розглянути, направлений на продовження ініціатив Президента України Володимира Зеленського щодо протидії корупції. Законопроект за реєстраційним номером 1029 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції, внесеного в порядку законодавчої ініціативи, передбаченою статтею 93 Конституції України визначено як невідкладний. Цим законопроектом пропонується насамперед створити правові основи для перезавантаження Національного антикорупційного агентства. Про що йде мова? У 2014 році, коли було ухвалено Закон про запобігання корупції, всі ви чудово пам'ятаєте, які щирі сподівання громадяни України, професійна спільнота покладала на утворення незалежного антикорупційного агентства, яке мало своєю метою вироблення державної політики щодо запобігання корупції. Однак за той час, який пройшов з моменту створення цього агентства, воно так і не змогло показати ефективну діяльність щодо запобігання корупції. Більше того, мають місце непоодинокі спроби втручання у діяльність цього агентства, це агентство в свою чергу вступає у протиріччя, в конфлікти з іншими антикорупційними органами, і порядок формування агентства як колегіального органу, хоча це було із залученням конкурсної комісії, воно не досягло тієї мети, яка фактично ставилася розробниками законопроекту. Президент Зеленський пропонує змінити порядок формування агентства, визначити одноособову відповідальність голови агентства, який буде обиратись за участю конкурсної комісії, вірніше, конкурсної комісії за участю міжнародних експертів і буде затверджуватись Кабінетом Міністрів України. Саме на голову Національного антикорупційного агентства буде покладено персональну відповідальність за боротьбу з корупцією. Також пропонується ціла низка інших новел, які мають на меті вдосконалення законодавства в цій сфері. Тому просимо підтримати за основу і в цілому і проголосувати за цей законопроект Президента. Дякую. Дякую, Федір Володимирович. Слово для виступу надається народному депутату України Крульку Івану Івановичу щодо альтернативного законопроекту 1029-1. Прошу… Добре. Слово надається співдоповідачу голові Комітету з питань антикорупційної політики Красносільській Анастасії Олегівні. Доброго дня, шановні колеги. Комітет з питань антикорупційної політики розглянув законопроекти 1029 і законопроект 1029-1 і рекомендує Верховній Раді України ухвалити за основу і в цілому законопроект 1029, поданий Президентом України. Я хочу наголосити, що цієї ініціативи ми чекали понад 2 роки. Два роки ми чекали перезавантаження Національної агенції з питань запобігання корупції. Чому це потрібно? Агенція працює 3 роки, і що вона за цей час зробила? НАЗК так і не спромоглося запустити повністю автоматичну перевірку декларацій чиновників. Через це, колеги, позаминулого року ми втратили 500… 600, перепрошую, мільйонів євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. В тому темпі, в якому НАЗК перевіряє декларації, вони будуть робити ще 7 тисяч років. Чи нас це влаштовує? Очевидна відповідь – ні. Натомість, що ж робило НАЗК, поки не могло запустити нормальну роботу я назву лише кілька прикладів. Замість того, щоб повноцінно перевірити статки одного із прокурорів НАЗК намагалося конфіскувати в нього песика. Це буквально, песика. НАЗК штампувало індульгенції про відсутність порушень в деклараціях чиновників, при цьому в кожному третьому висновку навіть не було підтверджуючих документів. І при цьому це ж НАЗК намагалося заборонити розслідувати злочини, ознаки злочинів в деклараціях без висновку НАЗК. Це НАЗК можна вилікувати тільки у спосіб перезавантаження, а саме один керівник НАЗК має бути обраний комісією у складі міжнародних експертів, як це було зроблено для Антикорупційного суду, і НАЗК має отримати повний доступ до всіх реєстрів для автоматичної перевірки декларацій.

присутніх у парламенті партій. Партія "Слуга народу" свою обіцянку виконує, і закликаємо інших зробити те саме. Дякую дуже, колеги. Колеги з "Опозиційного блоку" так само. Дякую. Прошу записатися від фракцій: два – за, два – проти, на виступ. Не було, коли ми давали Івана Івановича. (Шум у залі) Я пропоную надати слово Івану Івановичу в рамках обговорення. Прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановні депутати, шановна президія! Хочу привітати вас із тим, що законопроект про перезапуск НАЗК нарешті – нарешті! – розглядається у залі Верховної Ради. Чому ж "нарешті"? перший законопроект про перезапуск НАЗК був розроблений Кабінетом Міністрів і широко обговорений з громадськістю ще у травні 2017 року. Нагадаю вам, це був повний провал другої хвилі декларування, коли Кабінет Міністрів був змушений відтермінувати дедлайн подачі електронних декларацій на місяць саме тому, що НАЗК провалило і технічну, і інформаційну, і роз'яснювальну роботу. Тоді у 2017 році законопроект про перезавантаження НАЗК був широко підтриманий громадськістю, але, на жаль, він так і не дійшов до цієї конкретної зали, тому що, як казали нам, не було політичної волі. Сьогодні така політична воля, сподіваюся, є. наголошую, чому ж необхідно перезавантажити НАЗК. За цей час НАЗК провалило фактично більшість напрямків роботи, покладених на них. Але основне – це, звичайно, електронне декларування. Не було жодної хвилі декларування, яке не супроводжувалося скандалами як всередині країни, так і назовні. Більше того, постійна вимога міжнародних партнерів до нас нарешті запустити автоматичну перевірку декларацій на сьогоднішній день також повноцінно не працює попри те, що більше року назад така система автоматичної верифікації була передана передана НАЗК міжнародними організаціями. Окрім того, численні скарги щодо відсутності нормальної комунікації, інформування і роз'яснення, особливо в періоди декларування, постійно надходить як від декларантів, так і – увага! – від уповноважених з питань виявлення і запобігання корупції, які працюють в центральних органах влади, а також в органах місцевого самоврядування, які є де-факто філіалами НАЗК в державних органах. Тобто фактично у нас немає… Дайте завершити, будь ласка. доступ до реєстрів НАЗК, який необхідний для повноцінного запуску автоматичної перевірки верифікації. І також друга норма, яка навіть спрощує систему електронного декларування, зокрема йдеться про такий вид… Олена Ігорівна, я вибачаюся, але регламент. Дякую. До слова запрошується Васильченко Галина Іванівна, фракція політичної партії "Голос". 16:59:55 ВАСИЛЬЧЕНКО Г.І. Прошу передати слово Ярославу Юрчишину. Дуже потрібний закон, давно потрібний закон. Фактично створена агенція, яка би мала пильнувати те, щоби корупція стала найбільш дешевим способом, тобто запобігання їй. На жаль, вона не працює, на жаль, вона при діючому керівництві не буде працювати. Тому перезапуск її із залученням міжнародних експертів – це справді виконання обіцянок суспільству, це виконання обіцянок нашим міжнародним партнерам, і це зрештою шанс на те, що запобігання корупції, яке набагато дешевше, ніж боротьба з корупцією, таки запрацює. Є один невеличкий нюанс. Законом, який на меті має перезавантаження НАЗК, чомусь пробується залізти і в інший Закон про подолання політичної корупції, тобто фінансування – контроль за фінансуванням політичних партій. Ці положення потрібно забрати з даного законопроекту, тому що це регулювання зовсім іншого закону. І знову ж таки ми впровадили звітування політичних партій на вимогу, власне, плану безвізу. Тому тут дуже важливо дуже коректно підійти до реформування цієї сфери. А відтак пропозиція – за основу і до другого читання забрати непрофільні норми з даного законопроекту. Є звернення міжнародних організацій, є звернення громадськості, варто підтримати. "Голос" голосує за основу з правками до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Герасимову Артуру Володимировичу. Артур Герасимов, "Європейська солідарність". Прошу передати слово Вікторії Сюмар. фактично про скасування фінансування політичних партій, які не набрали 5 відсотків. Тобто мета попереднього закону, який мав би давати можливість розвиватися партійній системі в Україні, вона фактично нівелюється цим законом. Скорочується там кількість фінансування, ми з цим можемо погодитися, але з тим, щоб не давати можливість тим, хто не пройшов у парламент, але має підтримку виборців, з цим погодитись достатньо складно, і це тема іншої дискусії. Що стосується перезавантаження НАЗК. Очевидно, це складно не підтримувати, тому що ми побачили дуже багато, ну, таких дуже дивних рішень і не побачили справжні резонансних вироків, які би справді стосувалися боротьби з корупцією на такому топовому рівні, особливо в силових структурах, в суддівській системі. Але ми маємо бути свідомі, що ми зараз робимо. Ми вбиваємо колегіальний орган. Замість нього ми робимо одну відповідальну особу. Голова, фактично буде один голова. Це фактично ЦОВВка – центральний орган виконавчої влади. Я не знаю, що краще: колегіальна система чи один представник, якому в любий момент, ну, дай Боже, щоб йому ніхто не дзвонив, щоб якогось чорта покарати, правильно? Але, в принципі, ризики тут є, тому що щодо системи стримувань і противаг питання виникають. Далі. Ми говоримо з вами про КРІ. Там є чіткий перелік, за яким можна звільнити ось цього призначеного керівника, фактично тепер одноосібного керівника НАЗК. Але там немає нічого знову-таки про те, що ми зараз говоримо і чого ми хочемо досягнути, чого він досягне і скільки… чого ми хочемо від нього безпосередньо, чи будуть досягнуті безпосередньо якісь результати, які ми перед ним ставимо? В оцих умовах звільнення цього немає. Що ми точно вітаємо – це присутність представників міжнародних організацій у конкурсній комісії, але однозначно вважаємо, що цей законопроект треба теж суттєво суттєво доопрацьовувати, щоби в нас цей орган справді був органом по перевірці декларацій, а не якоюсь політично ангажованою структурою, яка так само буде брати політиків, даруйте мені, за одне місце, як це було раніше. Дякую. Дякую. Слово надається Кабаченку Володимиру Вікторовичу, фракція "Батьківщина". Кабаченко Володимир, фракція "Батьківщина". Шановна президія, шановні колеги народні депутати, я б хотів би погодитися із моїми колегами із "Європейської солідарності", з "Голосу". І, на наше переконання, проект Закону України за номером 1029 є неоднозначним та включає в себе некореспондуючі пункти. З однієї сторони, і що є дуже позитивним, законопроектом передбачена реформа НАЗК, яка дозволить розблокувати роботу НАЗК та ефективно здійснювати його функції. Не буду перечисляти, яким саме шляхом, тому що мої колеги вже це зробили. Але ж, з іншої сторони, законопроект номер 1029, окрім змін, пов'язаних із забезпеченням ефективності роботи НАЗК, передбачає також зміни і до Закону України "Про політичні партії в Україні". Яким пропонується, перш за все, вдвічі зменшити щорічний обсяг державного фінансування діяльності партій, а з другої сторони, я хочу процитувати: "Позбавити... (вибачаюсь, так) позбавити державного фінансування політичні партії, які на парламентських виборах отримали понад 2 відсотки голосів виборців, однак не здолали прохідного бар'єру 5 Всім нам відомо, що згідно статті Конституції номер 58 закон не має зворотної сили, але ж в законі прописано, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та в законі не міститься статті, що закон буде використаний під час наступних парламентських виборів. Позбавлення позапарламентських партій права на державне фінансування їхньої діяльності може суттєво ускладнити можливість виходу на політичну арену нових політичних партій та знизити політичну конкуренцію взагалі. Також позбавлення позапарламентських партій права на державне фінансування їхньої діяльності є прямим ігноруванням міжнародних рекомендацій щодо державного фінансування діяльності політичних партій.

про пункт 3.4 керівних принципів Венеціанської комісії, а саме: "Державне фінансування партій доречно поширювати й на політичні сили, що репрезентують важливу частину електорату та висувають кандидатів на вибори". Отже, враховуючи все вищесказане, а також враховуючи рекомендації міжнародних організацій, фракція "Батьківщина" пропонує утриматись від голосування за цей законопроект та направити

Це один з важливих законопроектів, який визначений Президентом як невідкладний. Ми розуміємо всі, що НАЗК потребує повного перезавантаження в будь-якому випадку. Але так виглядає і ми це бачимо все-таки, колеги, що законопроект націлений на подальшу побудову єдиної вертикалі влади. Ми бачимо ряд ризиків законопроекту, пов'язаних насамперед із збільшенням повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції, збільшенням обов'язків суб'єкта декларування та членів його сімей, повну залежність НАЗК від Кабінету Міністрів України, збільшення строків притягнення до адміністративної відповідальності тощо. На чому хочу звернути увагу – це зміна форми урядування, про що вже говорилось в цьому залі, з колегіальної на одноосібну. Вона, безумовно, може призвести до полегшення встановлення контролю зі сторони третіх осіб над головою Національного агентства. Ми також не бачимо фіксування видатків, бюджетних видатків. І немає розрахунків, викладених в цьому законопроекті, що, безумовно, є порушенням Бюджетного кодексу і Регламенту Депутатська група "За майбутнє" буде підтримувати законопроект. Ми збиралися реєструвати свій альтернативний, відмовилися від цього. Але будемо підтримувати в першому читанні. І готуємо поправки… З мотивів – Іван Іванович Крулько, фракція "Батьківщина". Іван Крулько, фракція "Батьківщина". До законопроекту 1029, який ми зараз розглядаємо, мною було зареєстровано альтернативний законопроект. Дякую Голові Верховної Ради, що дали можливість висловитися. На комітеті, який розглядав і готував ці проекти закону до сьогоднішнього розгляду, окремі норми, які є в моєму альтернативному законопроекті, враховані. Але в той же час я хотів звернути увагу, що законопроект 1029 потребує дуже суттєвого доопрацювання з точки зору повноважень НАЗК, з точки зору керівництва НАЗК. На сьогоднішній день ця агенція, на жаль, не є ефективною і не виконує в повній мірі ті функції, які на неї покладені. Але в той же час ті речі, які зараз містяться в Основному Законі, без їх доопрацювання до другого читання можуть зробити з цієї організації ще менш ефективну структуру. Тому ми як "Батьківщина", безумовно, будемо подавати поправки до другого читання і сподіваємося, що вони будуть враховані. В такому випадку ми готові будемо цей законопроект підтримувати. Зараз ми утримаємось від голосування за законопроект у першому читанні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Пропоную перейти до голосування. Підготуйтесь до голосування, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1029) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції. Це той законопроект, який був підтриманий комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За – 283, проти – 3, утримались – 52. Дякую. Рішення прийнято. Відповідно… Покажіть, будь ласка, по фракціях.

Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1029) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції. Прошу підтримати та голосувати. Дякую. Рішення прийнято. За – 252, проти – 19, утрималось – 50. Покажіть, будь ласка, по фракціях.

до нас надійшла Постанова про заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованій території України – Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. Нам необхідно проголосувати про включення до порядку денного пленарного засідання. Для цього нам необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати. Голосуємо за включення до порядку денного пленарного засідання цього питання.

Дякую. Рішення прийнято. Шановні народні депутати, нам необхідно проголосувати щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Це процедура ad hoc. Нам теж треба підтримати, нам треба набрати 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. За – 322, проти – 1, утрималось – 2. Прошу показати по фракціях.

Дякую. Рішення прийнято. Пропонується розглянути цю постанову за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. За – 323, проти – 0, утримались – 2. Прошу показати по фракціях.

Шановні народні депутати, слово для доповіді надається голові Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Яременку Богдану Васильовичу. Дякую. надійшла Постанова про заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованій території України – Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. Як ви всі добре знаєте, в лютому-березні 2014 року Російська Федерація в результаті військової та операції спецслужб окупувала, а далі – незаконно анексувала, українські території – Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Окупація і анексія визнані незаконними з точки зору міжнародного права, рішеннями міжнародних інституцій, таких як Організація Об'єднаних Націй. Верховна Рада України визнала статус цих територій як тимчасово окуповані. З тих пір Україна і переважна частина світового співтовариства дотримується політики невизнання законності анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. в рамках колонізації окупованих територій Російська Федерація здійснює незаконні дії, в тому числі проводить вибори. Останні такі вибори до органів місцевої влади проводились на території Російської Федерації і в тому числі проведені Російською Федерацією на території окупованих українських регіонів – Автономна Республіка Крим і місто Севастополь 8 вересня. Ці дії вже були признані незаконними низкою держав. Шановні пані та панове, наша заява не поверне Крим, але вона стане чітким доказом того, що незалежно від того, яка Верховна Рада, в якому скликанні, в складі яких фракцій, національною ідеєю України є повернення наших окупованих територій, є повернення наших громадян у склад української сім'ї. Чи то наші військовополонені, чи інші бранці, чи ті громадяни, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Це буде чіткий сигналі нашим… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити, будь ласка. ЯРЕМЕНКО Б.В. Це буде чіткий сигнал і нашим військово-політичним суперникам, і нашим друзям, і нашим громадянам на тимчасово окупованих територіях про те, що Україна не змінить свою політику, і це є національною ідеєю нашої держави. Я закликаю вас у той період, коли наші Збройні Сили, жертвуючи життями і здоров'ям своїх бійців, захищають територіальну цілісність і суверенітет України на передовій, я не прошу, а закликаю, нагадую, це обов'язок, це мінімальне, що кожен з нас може

Бондар Михайло Леонтійович, фракція "Європейська солідарність".

Незважаючи на репресії, на примусовий тиск, наші громадяни відмовилися брати участь злочинах, які Росія намагається узаконити в Криму. Більшість відмовились брати участь в злочинному мероприятии, так называемых выборах. Прошу підтримати наших громадян в Криму. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кабанов Олександр Євгенович, фракція політичної партії ""Слуга народу". Дякую. Прошу передати слово колезі Ясько Єлизаветі. Шановні колеги, це також мій перший виступ з цієї трибуни, але з дуже важливого питання. Заяву, яку ми обговорюємо, стосується теми окупації Криму, і це саме та тема, яка пов'язана з цинічним та відправним початком збройної агресії Російської нашої фракції "Слуга народу" є люди, які зі зброєю в руках захищали честь і гідність нашої держави. І ми дуже горді мати таких колег. Серед них є і жінки. І цей факт робить нечуваним порівняння нас з "зелеными человечиками", які саме ті "зеленые человечики" розпочали агресію проти України. Я не маю жодного сумніву, що наша фракція "Слуга народу" підтримає усі і кожне рішення, яке стосується невизнання анексії Криму та міста Севастополя. І ми будемо підтримувати кожне рішення, яке сприятиме деокупації Криму всіх на тимчасово окупованих територіях України, і в цілому будемо зміцнювати обороноздатність нашої держави. Ми щиро сподіваємося, що наша заява буде прикладом і буде такою, яка об'єднає цей зал і не буде ніколи роз'єднувати. Слава Україні! Шановні друзі, це дуже своєчасна заява. Я щойно повернувся з моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, 20-хвилинна доповідь особи, яка відповідала за моніторинг цих виборів, жодного слова згадки про незаконність виборів на окупованій частині Криму і Севастополя. Я думаю, що ця заява повинна негайно надійти в усі відповідні інституції, включаючи і Парламентську Асамблею Ради Європи, щоб позиція абсолютної більшості глав держав, яка була висловлена буквально наступного дня, звучала разом з позицією українського парламенту. Я не хочу зараз обговорювати, як взагалі пройшли ці вибори в Росії, де, вдумайтесь в це, явка в Москві склала замість 100 всього-на-всього 21,5 відсоток. Це відношення до влади Путіна і до російської влади, які показали москвичі. Але це нехай розбираються демократи Росії і міжнародна демократія, нас хвилює інше. Повинна бути абсолютна чітка позиція, що будь-які вибори, які проходять на окупованій території, це є пряме порушення всіх міжнародних норм, і це є відповідним принципом, який повинен проголосити найвищих законодавчий орган – Верховна Рада України. Ключові фрази, які є і містяться в заяві, дають чітку оцінку діям загарбників. І я думаю, що це рішення повинно бути ухвалено максимальною кількістю голосів. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати це рішення. Дякую.

Добро дня! Рустем Умєров, фракція "Голос". Ми завжди кажемо, що Крим – це Україна. Але я хочу сказати, що Україна – це Крим. Вас зараз бачать дуже багато людей в Криму, вони не можуть висловлювати може але вони сподіваються на вас, що ви підтримаєте ці речі. Ми як фракція "Голос" будемо підтримувати і хочемо, щоб ви до нас приєдналися, аби ми разом прийняли: це наша Верховна Рада, це наш Крим, це наша Україна!

Ігор Гузь, депутатська група "За майбутнє". Шановні друзі, що в минулому скликанні, що в цьому, я вважаю, що прекрасна традиція, коли в питаннях національної безпеки, національних інтересів, нашої міжнародної війни з Російською Федерацією всі політичні сили, присутні тут, окрім, як ви бачили на табло, "окупаційної платформи", будуть єдиними. І ті люди в Криму, які сьогодні чи завтра подивляться відео і побачать на табло результати, вони будуть знати, що в принципових національних питаннях ми забуваємо за політичні чвари хто опозиція, хто влада. Ми – представники українського народу. Тому депутатська група буде голосувати "за". Всіх закликаю. Дякую. Слава Україні! Всі бажаючі виступили? Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію про прийняття Постанови про Заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих "місцевих виборів" на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі в цілому. Шановні колеги, я хотів би до вас звернутися, тут не може бути позиція не голосувати, тут ви або "за", або "проти". І я сподіваюсь, що Верховна Рада буде послідовна у своїх прагненнях повернути нашу територію. Це – наша територія, і ми про це повинні заявити світу ще раз. Тому прошу підтримати та голосувати.

За – 325, проти – 0, утрималося – 1, не голосували – 32. Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 232, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 19, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 19, позафракційні – 19. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам розданий проект Постанови про перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської області. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати.

За-279 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові підкомітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгіну Віталію Юрійовичу.

Добрий вечір, шановні колеги. Добрий вечір, шановна президія. Ми сьогодні плідно попрацювали, ухвалили чимало важливих рішень, але прохання вашої уваги з приводу ще й питань перейменування. До вас звернулася Одеська обласна рада з поданням про перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської області на село Яновка. Перейменування села Іванівка ініційовано Любашівською селищного радою у зв'язку з тим, що після об'єднання територіальних громад до складу Любашівською селищної об'єднаної територіальної громади увійшло два населених пункти з однаковою назвою "Іванівка". Відповідно до частини 11 статті 5 Закону України "Про географічні назви" перейменування географічних об'єктів здійснюються у випадку повторення назв. За даними Любашівської селищної ради колишня назва села Іванівка – село Яновка, назва якого походить від прізвища поміщика Яновського. Перші згадки про село Яновка відносяться до 1859 року. Питання про перейменування села Іванівка підтримано територіальною громадою на громадських слуханнях, погоджено відповідно до чинного законодавства, розглянуто і схвалено селищною радою. За результатами розгляду цього питання комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді згідно з пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України перейменувати село Іванівка Любашівського району Одеської області на село Яновка, прийнявши в цілому відповідний проект постанови.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 – 6. Рішення прийнято. Шановні колеги, проект Постанови про перейменування села Рябухине Нововодолазького району Харківської області. Пропоную розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати. – 6. Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові підкомітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгіну Віталію Юрійовичу. Віталій Юрійович, можна, мабуть, за скороченою процедурою. 17:31:08 БЕЗГІН В.Ю. Да, добре. Питання перейменування села Рябухине Нововодолазького району Харківської області підтримане територіальною громадою на загальних зборах громадян, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Бірківською селищною, Нововодолазькою районною та Харківською обласною радами. За результатом розгляду цього питання комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України, згідно з пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України перейменувати село Рябухине Нововодолазького району Харківської області на село Гуляй Поле, прийнявши в цілому відповідний проект постанови. Просимо підтримати. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому Постанови про перейменування села Рябухине Нововодолазького району Харківської області. Прошу підтримати та проголосувати. Реєстраційний номер 2094.

За – 290, проти – 0, утримались – 6. Рішення прийнято. Шановні народні депутати, вам на розгляд дан проект Постанови про перейменування села Мелихівка Нововодолазького району Харківської області (реєстраційний номер 2095). Шановні колеги, прошу тиші в залі. Прошу тиші, нам небагато залишилося, давайте допрацюємо сьогодні. Слово… Пропоную розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати.

Слово надається голові підкомітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгіну Віталію Юрійовичу. 17:33:16 БЕЗГІН В.Ю. До нас звернулася Харківська обласна рада з поданням про перейменування села Мелихівка Нововодолазького району Харківської області на село Миколаївка. За результатами розгляду цього питання комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України згідно з пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України перейменувати село Мелихівка Нововодолазького району Харківської області на село Миколаївка, прийнявши в цілому відповідний проект постанови. Просимо підтримати. Дякую. Не потребує обговорення? Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому Постанови про перейменування села Мелихівка Нововодолазького району Харківської області (реєстраційний номер 2095). Прошу підтримати та голосувати.

За – 295, проти – 0, утримались – 4. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам розданий проект Постанови про перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер 2096). Прошу розглянути за скороченою процедурою. Давайте проголосуємо. Прошу підтримати. За – 281, проти – 1, утрималось – 6. Рішення прийнято. Слово надається голові підкомітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгіну Віталію Юрійовичу. До нас звернулась Івано-Франківська обласна рада з поданням про перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської області на село Текуча. За результатами розгляду... За результатами розгляду цього питання комітет ухвалив висновок рекомендувати, як би це не було дивно, Верховній Раді України згідно з пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України перейменувати село Текуче Косівського району Івано-Франківської області на село Текуча, прийнявши в цілому відповідний проект постанови. Просимо підтримати. Я так розумію, обговорення не потребує? Ні? Не потребує. Дякую. Ставлю... Шановні колеги, тиша в залі, будь ласка! Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому Постанову про перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер 2096). Прошу підтримати та голосувати. 308 – за, проти – 0, утрималось – 0. Шановні колеги, у нас ще залишились а я особисто хотів подякувати всім фракціям, які сьогодні підтримали те, що ми внесли постанову про... заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів та тимчасово окупованих територіях України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та не блокували трибуну, як це було раніше. Дякую всім ще раз. Шановні колеги, для тих, кому цікаво, я зачитаю, в кого не спрацювали кнопочки. Дивіться, у народного депутата Лероса. Він просить зарахувати голос "за" за реєстрації: 1046, 1031(П), 1037, 1059(Д). Лерос, він же за номер 70 і 57, голос "за". Після цього народний депутат Трухін – за 1057.

Завтра ми починаємо роботу о 10 годині ранку. Дякую всім.